Vladimir (HDZ)** I još ćemo kratko jednu točku. - Prijedlozi odluka o razrješenju dijela dosadašnjih i o imenovanju dijela novih članova Vijeća za elektroničke medije Predlagatelj odluke je sukladno članku 59. Zakona o elektroničkim medijima Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince. Raspravu je proveo Odbor za informiranje, informatizaciju i medije. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Nastavljamo sjednicu u 13,30 sati, dakle za 10 minuta sa glasovanjem o ostalim raspravljenim točkama. Molim zastupnike i zastupnice da počnu pritjecati u dvoranu.